Prelazimo na 5. točku dnevnog reda. To je: - Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada podnosi ovo izvješće na temelju članka 111. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. evo pred vama se nalazi još jedno godišnje izvješće o provedbi Nacionalne strategije akcijskog plana suzbijanja, zlouporabe opojnih droga za 2007. godinu. Iz većine podataka koji ste primili u ovoj publikaciji dozvolite da u nekoliko ipak kratkih crta pokažemo ono možda najbitnije. Do kraja 2007. godine u registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukupno je registrirano 25 tisuća 720 osoba liječenih zbog zlouporabe što predstavlja povećanje od 7% u odnosu na 2006. godinu. Sustav za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika uspijeva sve duže zadržati ovisnike u tretmanu. Tijekom 2007. godine na liječenju je bilo 7 tisuća od kojih je tisuću 779 osoba bilo prvi put na liječenju što čini negdje oko 23,8%. Ukupan broj liječenih ovisnika u 2007. godini povećan je za 0,5% što pokazuje da je došlo do stabilizacije broja liječenih osoba a udio novih osoba u sustavu liječenja ovisnika se nastavio smanjivati jer je u 2006. godini bio oko 26,9%. Zbog zlouporabe opijata tijekom 2007. godine na liječenju je bilo 5 tisuća 703 osobe od kojih je 800 bilo prvi puta na liječenju što čini 14%, a što je do sada najmanji udio udio novopridošlih korisnika opijata od svih koji su određene godine uzimali opijate. U 2007. se u usporedbi s 2006. godinom uočava vrlo blago povećanje broja osoba liječenih zbog opijata od 2%. Podaci pokazuju da je među liječenim osobama i dalje najviše opijatskih ovisnika što je 76%, a zatim zbog zlouporabe kanabinoida oko 13,3%. Učestalost liječenja zbog zlouporabe opijata i dalje se povećava ali iako su ostala sredstva manje zastupljena zabilježen je porast liječenja zbog zlouporabe kokaina te je u 2007. liječeno 147 osoba što je povećanje od čak 35% u odnosu na 2006. godinu. Isto kao i osoba sa stimulativnim sredstvima. Opijatski ovisnici ostaju sve duže u sustavu liječenja a pridolaze ovisnici o kokainu i psihostimulatorima. U stacionarnim zdravstvenim ustanovama u 2007. godini liječeno je tisuću 34 osobe. Prema podacima broj ukupno liječenih na 100 tisuća stanovnika od 15 do 64 godine u pojedinim županijama u Republici Hrvatskoj najviše je prijavljenih iz Zadarske županije. Za Republiku Hrvatsku stopa je 250,3 liječene osobe na 100 tisuća odraslih. U Zadarskoj 599. Slijede Istarska sa 532 te grad Zagreb sa 444 osobe. Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva ovisnosti je 15,9 a prosječna dob prvog uzimanja heroina iznosi 20 godina. Dok je prosječna dob intravenskog uzimanja 20,8 godina. Prosječna dob prvog javljanja na tretman iznosi 25,7 godina. Najviše je osoba u dobnoj skupini od 25 do 29 godina, a s obzirom na spol veći udio muškaraca. Iz analize po dobi vidljivo je da se povećala prosječna dob liječenih osoba u pogledu radnog statusa liječenih ovisnika od ukupno 7464 liječene osobe. Njih 37,2% je nezaposleno. U 2007. godini na žalost 150 osoba umrlo je zbog posljedica uzimanja droge što je u odnosu na 2006. godinu predstavlja povećanje za 38,8%. Kao što se ranijih godina prilikom ustanovljavanja registra u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo osobama liječenih od zlouporabe psiho aktivnih i opojnih droga govorilo da je povećanje se ne odnosi na stvarno aktualno povećanje koliko na sve veće registriranje i gdje smo praktički do ovog izvješća imali stalni porast gdje se tek u ovom Izvješću može očekivati da je broj registriranih liječenih ovisnika na neki način stabiliziran, odnosno u proporcionalnom omjeru sa stvarnim stanjem tako i u ovom trenutku što se tiče broja osoba umrlih kao posljedica uzimanja droga isto tako je u jednoj fazi evidencije jer se dokazuje da je povećanje broja umrlih praktički umjetno povećan zbog sve kvalitetnije suradnje u sustavu prikupljanja podataka i suradnje ne samo između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo već i bolničkog sustava i drugih čimbenika koji prate bolesnike, a koja bolest je dovela do smrti kao posljedice uzimanja opojnih droga. Broj novo pridošlih ovisnika u terapijskim zajednicama u 2007. godini u odnosu prema 2006. smanjio se za 15%. No, povećanje broja ovisnika upućenih na odvikavanje u inozemstvo 2007. godini iznosio je 74%. Tijekom 2007. godine sveukupno je izvršeno 6546 zapljena svih vrsta opojnih droga što predstavlja smanjenje u odnosu na 2006. godinu od 7% uz napomenu da je ostvaren značajan pomak u količinama zapljene opojne droge kokain i LSD. Tijekom 2006. godine je evidentirano ukupno 7952 kaznena djela vezanih uz zlouporabu i krijumčarenje opojnih droga ili 10,80% od sveukupnog broja prijavljenih kaznenih djela na području Republike Hrvatske što je gotovo na istoj razini kao i prethodne godine. Za počinjena navedena kaznena djela predmetnog oblika kriminaliteta ukupno je tijekom 2007. godine kazneno prijavljeno 5679 osoba. U 2007. godini osuđeno je 3971 osoba što čini skoro 19% više nego 2006. godine. Za osnovni oblik ovog kaznenog djela u 2007. prijavljeno je 20% više osoba nego u 2006. godini, a za modalitet kaznenog djela optuženo je 2,5% više nego 2006. godine čime je prekinut višegodišnji trend pada broja optuženja. Za kazneno djelo posjedovanje droge osuđeno je 13,7% više osoba, te je prekinut isto tako trend pada broja osuđenja koji je od 2004. do 2006. bio 10% godišnje. Analizom navedenog kaznenog djela u odnosu na maloljetne počinitelje pokazuje da je broj prijavljenih maloljetnika za navedeno kazneno djelo dolazi iza imovinskih delikata i kaznenih djela protiv života i tijela. Tijekom 2007. godine za sve modalitete kaznenog djela prijavljeno je 280 maloljetnika, te se uočava pad maloljetničkog kriminaliteta vezano uz zlouporabu opojnih droga od 40%, a čak 77% maloljetnika prijavljeni su za najblaži oblik ovog kaznenog djela, odnosno za posjedovanje droge radi vlastite uporabe. Broj zatvorenika ovisnika o opojnim drogama sa izrečenom ili bez izrečene mjere liječenja upućen je na izvršavanje kazne zatvora kroz posljednjih 10 godina kontinuirano raste, je isti u 2007. godini iznosio 1056 što je 22% više nego 2006. godine. Kazneno djelo zlouporabe opojnih droga uz minimalno odstupanje odgovaraju stanju iz prijašnjih izvještajnih razdoblja, pa možemo konstatirati da se na području kriminaliteta droga posljednjih godina nisu zbili ni veći pozitivni, ali ni negativni pomaci. U Republici Hrvatskoj za provedbu Programa prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, odnosno provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga i akcijskog plana suzbijanja utrošeno je u 2006. godini ukupno, u 2007. godini ukupno 66,5 milijuna kuna što je u odnosu na 2006. kad je utrošeno 63 milijuna kuna iznosi povećanje za 4%, a u usporedbi sa 2005. godinom kada je utrošeno 49,7 milijuna kuna povećanje za 33,6%. Tijekom 2007. godinu uz potporu CARD i PHARE projekata resorno ministarstvo županije i nevladinih organizacija osigurana je bolja koordinacija između svih relevantnih nacionalnih i lokalnih nositelja aktivnosti suzbijanja zlouporabe opojnih droga, te su uočeni kapaciteti u Republici Hrvatskoj, planira se i dalje razvijati mreže različitih programa na lokalnoj razini i usklađivanje djelatnosti na području problematike zlouporabe opojnih droga. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvaženi Andrija Hebrang, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je raspravljao o izvješću kao matično radno tijelo. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora podržali su Izvješće koje je obimno, iscrpno i daje točan prikaz stanja i poduzetih mjera u suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Važno je naglasiti da je kvalitetno izvješće rezultat bolje koordinacije svih nositelja različitih aktivnosti i mjera na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini, većoj učinkovitosti sustava u cjelini i poboljšanja sustava evidencije. Krijumčarenje opojnih droga je jedan od najproduktivnijih oblika djelatnosti organiziranog kriminala koji se prilagođava gospodarskom stanju u državi. Stoga se u Republici Hrvatskoj povećala ponuda droga, a uz nižu cijenu od one u susjednim zemljama povećala se i njezina dostupnost i trend konzumiranja opojnih droga. Posebno zabrinjava istaknuto je stalni rast, stalni porast umrlih osoba povezanih sa zloupotrebom droga. U Izvješću neki pokazatelji ukazuju na pravo stanje postojećih stvari za razliku od prethodnih izvješća, kada je evidencija praćenja droga još nije bila usklađena sa postojećim suvremenim potrebama. Posebno pozitivnu ulogu u tome ima i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Županijski zavodi za javno zdravstvo. Radi praćenja i ocjene stanja u Republici Hrvatskoj bilo bi korisno po mišljenju članova odbora u izvješću rezultati rada epidemioloških službi usporediti sa stanjem u drugim zemljama. Usprkos većeg broja preventivnih i edukativnih aktivnosti koje se provode u Republici Hrvatskoj po mišljenju članova odbora nužno je jačati prevenciju i to već od predškolske dobi kroz programe usmjerene na zdrave stilove življenja i educiranja o štetnosti opojnih droga. Za provedbu kvalitetne prevencije potrebno je povećati broj uposlenih u jedinicama lokalne samouprave koje rade na ovoj problematici. U sustavu patronažne skrbi ima po mišljenju članova odbora prostora da se angažiraju zdravstveni djelatnici na upozoravanju o štetnosti droga u najranijoj životnoj dobi. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu.

na nekoliko poruka koje sadrži ovo izvješće od kojih se ne smije okrenuti glava i koje se ne smije ignorirati. U 2007. godini zbog ovisnosti liječeno je 7464 osobe u dobi od 15 do 64 godine i kao što smo već čuli, najzastupljeniji su ovisnici opijatima, njih je preko 5700, dok je 1779 osoba prvi put ušlo u sustav liječenja. Pozitivan je pokazatelj koji govori o smanjenju brojnosti ove skupine za 11%. Iz navedenih podataka vidljivo je da je čak 76,4% liječenih osoba liječeno zbog ovisnosti o heroinu. Zbog ovisnosti o marihuani 13,3%, dok su ostala sredstva manje zastupljena. Ono što nas posebno zabrinjava je činjenica da je zabilježeno 150 smrtnih slučajeva koje je prouzročilo korištenje opojnih droga u 2007. godini, čak 103 osobe su se predozirale. 103 osobe, to su 4 razreda. Ukupan broj liječenih zbog ovisnosti u registru osoba liječenih od zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo popeo se na 25720 osoba. 25 tisuća ljudi. Navedeni broj se odnosi na sve oblike liječenja, dakle i bolničke i izvanbolničke, terapijske i ostale. Važan je podatak o dobi ovisnika koji je kod muškaraca koji čine inače gotovo 27% od 25 do 29 godina, zatim od 30 do 34 godine to je nešto manje od 25%. Od gotovo 1300 žena, njih više od 27% bilo je u dobi od 25 do 29 godina, a 24% u dobi od 20 do 24. gotovo 50% žena registrirano je u dobi do 29 godina. Najveći broj ovisnika koji se liječe, koji su na liječenju na tretmanu su metadonom te buprenorfinom, odnosno lijekovima s subuteksom i suboksonom koji vrlo često ovisnika pretvaraju, ako se uopće i uspije oduprijeti daljnjem uzimanju droge u kronično bolesnoga pacijenta. Jako je dobro što su načinjene kliničke smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika, ali kako takva terapija ima za posljedicu stvaranje stanja koje zahtjeva uzimanje lijekova nerijetko čitav život, mi držimo da bi trebalo više poticati upućivanje ovisnika u terapijske zajednice koje su učinkovitije i dokazano jeftinije. Broj onih koji su bili u terapijskim zajednicama u 2007. u odnosu na 2005. porastao je za nešto više od 100 osoba, a broj liječenih je porastao sa 6668 na 7464. Kad usporedimo tu brojku od 7464 sa ovom od 1367 osoba koje su bile u terapijskim zajednicama, po nama je to premali udjel. Čini nam se da to je mišljenje i Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga jer tako to tu piše da treba veću pozornost posvetiti terapijskim zajednicama i konačno donijeti zakon koji će regulirati njihovo funkcioniranje. Bilo je prijepora da li bi takav zakon bio sukladan pravnoj stečevini i analize kazuju da sigurno ne bi bio u koliziji i da je svakako jednostavnije donijeti takav zakon, nego promijeniti čitav niz drugih zakonskih propisa kao što se predlagalo. Ono što terapijske zajednice čini boljim rješenjem je i mogućnost da se organizira tijekom tretmana prekvalifikacija, razni oblici osposobljavanja za rad i normalno funkcioniranje rehabilitiranih osoba bivših ovisnika u kasnijem životu u društvu izvan terapijske zajednice. To liječenje u bolnici ne pruža. Također držimo da je potrebno osnovati kontrolirani sustav poticaja za zapošljavanje izliječenih i rehabilitiranih bivših ovisnika i skinuti stigmu s njih. Ono što nas zabrinjava su podaci prema izvješćima MUP-a da je u prošloj godini od ukupno oko gotovo 2000 osoba kojima je predloženo podvrgavanje testu na droge u prometu, 333 osobe su odbile se testirati uređajem za preliminarno testiranje, 542 osobe su odbile dati uzorak krvi ili urina. To je izrazito veliki postotak i on svjedoči ne toliko u nepovjerenje u metodu, nego u jedan bahat odnos kojemu bi se trebali znati stati na kraj. Više dakle od 870 osoba u prošloj godini odbilo se testirati u prometu i osnovano se sumnja da je razlog tome možda i izloženost opojnim drogama. Ono što nas također zabrinjava su i podaci iz ovoga izvješća koji se odnose na količine zaplijenjene droge od pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pogledajte na 77. stranici ovaj grafikon koji kaže da je preko 4 kilograma marihuane prošle godine zaplijenjeno kod pripadnika Oružanih snaga, a godinu dana prije to je bilo nešto više od pola kilograma. Dakle osam puta više pa se postavlja pitanje što to znači. Da li je u porastu uživanje opojnih droga u Oružanim snagama ili je možda riječ o rigoroznijoj kontroli koja nam opet govori da vjerojatno ako i nije došlo do porasta, da je do sada uživanje opojnih droga u Hrvatskoj vojsci bilo zapravo izvan kontrole i osam puta veće od onoga što smo vidjeli kroz kontrole. Preko 4 kilograma marihuane i negdje oko 20 dkg ostalih droga u Oružanim snagama. Nadalje, valja vidjeti što se događa u zatvorima, da se droga dila i koristi u zatvorima notorna je stvar, nije to specifikum samo našega sustava zatvorskog, ali ono što zabrinjava je da rapidno raste broj osoba u zatvorima koji su ovisnici. Pogledajte na 81. stranici ovu tabelu pa ćete vidjeti da je prije 10 godina samo 92 zatvorenika kojima je izrečena sigurnosna mjera zbog uživanja opojnih droga, a da se taj broj u 10 godina popeo na gotovo 2600. Jednako tako broj onih kojima nije izrečena sigurnosna mjera popeo se sa 193 na 3534. Ukupno gledano odnos je 97. 285, 2007. 1056. To znači da ovoga časa u hrvatskim zatvorima imamo više od tisuću osoba koje koje su evidentirane kao ovisnici i koje uzimaju drogu. Pogledajte kako izgleda prikaz na sljedećoj stranici koji je još gori, zato jer raščlanjuje ovaj isti podatak. Ali isto tako kaže se da u tablici 45 da je testirano 3835 osoba i da je pozitivno bilo gotovo 500, 458 ljudi. Dakle na 3800 testiranih preko 450 je pozitivnih. Očito je da se u hrvatskim zatvorima nedovoljno brine o propusnosti kanala kojima se dovode psihoaktivne droge. Iz ovoga izvješća vidljivo je da se dobna granica za prvo uzimanje bilo koje droge, spustila na 15,9 godina. To je alarmantan podatak, jer znači da treba puno više pažnje posvetiti prevenciji u najranijoj dobi, ja ne bih rekao možda u predškolskom odgoju kako je to zaključio Odbor za zdravstvo, ali svakako u osnovnoj školi. Što dijete u predškolskom odgoju uopće može pojmiti o tome? Međutim, ono što nas smeta je praksa po kojoj su ti preventivni programi edukacijski programi najčešće izvedeni odnosno fundirani na načelima koja su podcjenjivačka po djecu i mlade. Polazi se od činjenice da oni o tome ništa neznaju pa onda krilatice tipa droga je zlo, zvuče smiješno. Danas mladi, danas djeca već u osnovnoškolskoj dobi daleko su informiraniji od prosječnoga građanina. Mediji koji su im dostupni uključujući i Internet, omogućili su im da o tome znaju puno više nerijetko i od samih edukatora. Zato ne treba naglasak staviti i polaziti od činjenice da oni o tome ništa neznaju nego svakako im ukazivati na negativne efekte. Dakle da se taj površni pristup zamijeni motivirajućim, ono što je najbitnije u sustavu prevencije je motivacija. Motivacija da se ispravno postupi, odnosno da se izbjegne rizično ponašanje. Veliki dio novca utrošen je na tiskanje letaka, brošura, na stavljanje printova na majice i šalice. Nisam siguran da je i jedna kuna tako utrošena spasila i jedan od ova 103 života predozirana, nisam siguran da je ikoga to odvrglo od korištenja, odnosno zlouporabe droge. Čak neke nasumične štih probe kazuju da i škole u kojima su formalno provedeni ovi programi zapravo su oni provedeni nausmično, a tamo gdje jesu da djeca nisu razumjela ili da se odnose prema onome što su čuli tako da se njima pristupalo s podsmjehom i na neki način s predrasudom da ih treba učiti osnovnim stvarima. Potrebno je raditi na strategijama za uklanjanje čimbenika opasnosti koji se povezuju s razvojem ovisnosti kao što su pojava agresivnih oblika ponašanja kod djece i mladeži koje smo svjedoci posljednjih godina, posljednjih mjeseci, eskalira. Zatim manjak roditeljske brige, loši obiteljski odnosi, prisutnost ovisnosti u obitelji i susjedstvu te siromaštvo. Dakle potrebno bi bilo uvesti obvezne edukacije za sve učitelje, profesore, odgojitelje i druge osobe zaposlene u obrazovnim ustanovama kako bi oni naučili prepoznavati postojanje navedenih čimbenika te poduzeti mjere za uklanjanje ili njihovo ublažavanje koje su im dostupne. Ono što bih htio reći na kraju, da nije dobro da u Hrvatskoj ne postoji protokol ili smjernice koje bi trebale osigurati siguran rad zdravstvenih djelatnika sa ovisnicima, osobito onima koji su izloženi i drugim bolestima pa i zaraznim bolestima, kod prijama ovisnika u hitnim službama što je još važnije ako se uzme u obzir da su ovisnici rizična skupina za HIV, hepatitis B i C te druge krvlju prenosive bolesti. I na kraju, nije dobro odjeknulo u javnosti ono što je rekla bivša predstojnica vladinoga ureda … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zastupniče Predstojnica ureda otišla je zato što joj Vlada nije dala otvorenu potporu, i što je došlo do otvorenog raskoraka s Ministarstvom zdravstva. Tako barem je ona rekla u javnosti. To nije dobro,

propisu je tak i za sve. …/Upadica se ne razumije./… Ne. Kad ste došli ovdje. Hvala lijepa. Nemojte praviti problem oko onoga čega ne treba praviti problem. Idemo dalje po klubovima. Uvaženi zastupnik u ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Ispričavam se, imamo jedan ispravak. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Oprostite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ne bi smetalo da ste nastavili dalje, međutim kolega Beus Richembergh je izgovorio jednu rečenicu koja nadam se da je izgovorena pogreškom, lapsusom. Kazali ste kako promotivna ova akcija koja se provodila da bi se zaštitilo ljude od svih štetnih posljedica nije pomogla niti jednom od onih koji su se predozirali. Razumijete? Dakle, kako ne bi. Dakako da je netočna ta tvrdnja, jer ne možemo ocijeniti koliki su rezultati ovom akcijom postignuti, a odnose se na one koji su dakako ostali živi jer su prestali uzimati drogu. Prema tome, potrebno je ispraviti bilo ovaj navod da se na određeni način ukaže na važnost prevencije u tom smislu. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Marin Brkarić, u ime kluba IDS-a. Izvolite. nešto o samom izvješću o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja opojnih droga za 2007. godinu. Ono što osnovno želim reći da izvješće je dobro, ali svakako pokazatelji samog izvješća nisu toliko dobri. Činjenica je da već u uvodu stoji da je od zlouporabe opojnih droga od predoziranosti, odnosno bolesti vezanih na droge umrlo 150 osoba u 2007. godini što je rast od 38,8% u odnosu na 2006. godinu. Državni tajnik je spomenuo jednim dijelom da su tu precizniji podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva unutrašnjih poslova, znači jedna povezanost, ali zasigurno jednim dijelom to utječe, znači kvalitetniji podaci, ali s druge strane ovo povećanje od 38,8% svakako je alarm da vidimo što učiniti i kako intenzivnije, kvalitetnije pristupiti provedbi i nacionalne strategije i akcijskog plana. Činjenica je da od ovih 150 umrlih u 2007. godini 23% nije bilo uopće evidentirano, tako da možemo govoriti i o onoj sivoj zoni, koja nije dovoljno istražena i svi podaci koji se ovdje spominju o broju registriranih liječenih osoba ili o nekim manjim postocima liječenih osoba koje su prvi put ušle u sustav u 2007. godini zasigurno nisu toliko precizni s obzirom da znamo da se radi o zlouporabi opojnih droga i da je evidencija uvijek da tako kažemo do one mjere do koje mogu služeni organi doći, a to je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, odnosno ostali koji prate Ono što isto iz izvješća proizlazi jest povećan trend konzumacije droga, povećana ponuda i dostupnost posebno mladima. I ono što isto tako je vrijedno spomenuti je da su pomaci vidljivi, posebno su vidljivi u stabilnom funkcioniranju iz službi za prevenciju izvanbolničko liječenje pri županijama, znači u sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno županijskih zavoda za javno zdravstvo, da su pomaci vidljivi u radu na akcijskim planovima županijskih povjerenstava, znači na suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Isto tako pomaci su vidljivi i u okviru mreže zdravih gradova, zdravih županija, ostalih udruga, u okviru i samih terapijskih zajednica kojih istina ima vrlo malo, samo 9 u cijeloj Republici Hrvatskoj. I ono što bih ja posebno rekao da klub IDS-a će podržati sve one mjere koje idu na jačanju prevencije, ali isto tako i na podizanju kvalitete ljudskih i institucionalnih daljnjih resursa. Isto tako klub IDS-a smatra da je nužno osigurati i dodatna financijska sredstva u prevenciji, odnosno liječenju bolesti ovisnosti, ali i u samoj društvenoj reintegraciji koja je nužno potrebna za osobe koje prolaze kroz postupak liječenja. Isto tako smatramo nužnim znači provoditi jednu promociju zdravih stilova života, posebno u obrazovnim ustanovama, uz naglašavanje štetnosti i posljedica zlouporabe opojnih droga. Smatramo nužnim i bolju kadrovsku i tehničku opremljenost policije kao represivnog aparata za otkrivanje kriminaliteta opojnih droga, ali prije svega dajemo naglasak na prevenciji. I na kraju želim reći da je samo jačanjem i ljudskih i institucionalnih, ali i financijskih kapaciteta sa sinergijom lokalnih, regionalnih i državnih institucija i ustanova moguće postići određene bitnije pomake nego što su postignuti kroz ovo izvješće, i čini mi se nužnim da treba postojati jedna snažna, ja bih rekao i iskrena politička volja jer bez toga ne možemo očekivati veće veće rezultate. Klub IDS-a će podržati ovo izvješće za 2007. sa željom normalno da se svi pokazatelji i svi trendovi koji govore o zlouporabi opojnih droga, o broju ovisnika, ali i o potrebi društvene reintegracije u narednom razdoblju znači i za 2008. godinu poprave, a mislim da to možemo svi zajedno učiniti uz dodatna financijska sredstva, uz dodatne kadrovske kapacitete i dodatne ja bih rekao institucionalne, ali i vaninstitucionalne oblike borbe sa ovom da tako kažemo bolešću. Hvala vam. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite.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 Treba reći da je Hrvatska u posljednjih niz godina napravila veliki iskorak u ovom području, jednostavno zbog toga što se nalazi na vrlo trusnom, rekao bih terenu, to znači nalazi se na putu tzv. "Balkanskoj ruti" od proizvođača prema korisnicima na zapadu i na tom putu naravno droge je vrlo velika. S druge strane, budući da oni koji beru financijsku korist iz trgovine s drogom, prate gospodarska kretanja, pratili su i ovu svjetsku krizu sniženjem cijena opojnoj drogi, dakle ona postaje dostupnija u trenucima ekonomskih kriza, pa je to važni trenutak u kojem raspravljamo o ovom izvješću. Vlada Republike Hrvatske sa Uredom za suzbijanje i zlouporabe opojnih droga uz resorna ministarstva prije svega Ministarstva zdravstva, zatim ostalih, donijela je Nacionalnu strategiju 2006. do 2012. i Akcijski plan do 2009. godine. Po tome organizacija i sustav koji se bori protiv droge je složen, on je sustav u kojem smo umrežili i naravno ured kao stožernu instituciju i nekoliko resornih ministarstava, što je najvažnije i lokalnu razinu županije, gradove i općine. U županiji postoje županijska povjerenstva, centri za prevenciju, centri za izvanbolničko liječenje ovisnosti, županijski zavodi za javno zdravstvo, zatim zdravstvene i socijalne ustanove i svi oni zajedno umreženi provode programe prema akcijskom planu o kome je ovdje riječ. Taj akcijski program i ti programi su također vrlo složeni i zbog toga je ovo izvješće je slojevito i može se analizirati u nekoliko aspekata. Dakle, u ovom izvješću možemo vidjeti programe prevencije ovisnosti, možemo vidjeti programe ranog otkrivanja konzumenata, zatim sustav izvanbolničkog liječenja, sustav bolničkog liječenja, posljedice smrtne, na žalost, rehabilitaciju i društvenu integraciju ovisnika. Ono što bi trebalo iz ovog izvješća istaknuti to je da izvješće pokazuje dobru dinamiku zbivanja o svim ovim područjima u usporedbi sa ranijim godinama, uz jednu malu opasku koju sam izrekao i u ime odbora, a to je da bi bilo vrlo korisno sve pokazatelje koji su ovdje vrlo iscrpni i precizni, usporediti i sa pokazateljima europskih zemalja i zemalja regije da bi vidjeli gdje se nalazimo u tom omjeru. Evidencija pokazuje da se kod 24 tisuće ovisnika koji su ušli u sustav kroz ovo vrijeme sve do kraja 2006. godine, da se kod 24 tisuće ovisnika poduzelo sve moguće mjere prevencije, kasnije liječenja sve do rehabilitacije, a da se dinamika pokazuje pomalo optimističnom. Naime, prvi puta liječeni koji su ušli u sustav za ovo izvještajno razdoblje 2007. godinu jest 11% manje od prethodne godine ili točnije 2006. u sustav je prvi put ušlo u liječenje 2 tisuće osoba, a 2007. godine tisuću 779. Također je i dobar pokazatelj udio novih liječenih na ukupni broj liječenih, pratimo smanjenje udjela novo liječenih u ukupnom broju liječenih, tako da je u izvještajnom razdoblju za 2007. godinu taj broj najmanji od svih prethodnih razdoblja 23,8% je udio novo liječenih, a to je do sada najmanji porast i on iznosi najmanji porast od svih razdoblja koje smo do sada evidentirali. Što se tiče vrsta opojnih droga opijati su naravno premoćno prvi, broj liječenih od opijata je porastao za laganih 2% sa 5 tisuća 600 udio opijatske ovisnosti u ukupnoj ovisnosti, je također u laganom porastu sa 75,5% na 76,4%, dakle dolazi do preraspodjele što se tiče vrst opojnih droga. Dob ostaje i dalje prosječna između 29 i 30 godina, ta se ne mijenja, iako se najniža dobna granica na žalost pojačava, a isto tako se ne mijenja niti omjer muškaraca i žena, on je približno podjednak posljednjih godina. Interesantna je analiza po županijama, ističem to kao jedan primjer vrlo dobre analitičke evidencije svega što se zbiva. Zadarska županija je preuzela primat od Istarske, u njoj je broj liječenih na 100 tisuća stanovnika 599, u Istarskoj 532, slijede Grad Zagreba, Dubrovačko-neretvanska, pa zatim Šibensko-kninska, Primorsko-goranska, to je prvih šest po najvećem broju liječenih, a kada usporedimo broj liječenih, prema broju liječenih u izvanbolničkim ustanovama, onda vidimo određene nepravilnosti. Naime, sve ove županije koje su na čelu imaju negdje iznad 8% liječenih u izvan bolničkim ustanovama, sustavu koje treba preuzeti što veći broj ovisnika, Grad Zagreb tu prednjači sa dvostrukom cifrom preko 16%,ali dvije županije sa visokim brojem ovisnika a to su Dubrovačko-neretvanska i Šibensko-kninska imaju samo 3%, odnosno 3,6% liječenih u izvan bolničkim uvjetima, pa bi trebalo vidjeti zbog čega taj nesrazmjrno, dali je tu problem organizacijski ili je financijski ili postoji neki treći problem koji se ne može iz ovih tablica dokučiti. Što se tiče načina uzimanja droge i dalje vodi intravenski način uzimanja sa svim popratnim komplikacijama i bolestima. Dakle, 76% konzumenata koristi ovaj način uzimanja. U analizi povoda za prvo uzimanje što može biti vrlo znakovito, vidimo da je utjecaj društva ili partnera najčešći zajedno sa znatiželjom. To su dva vodeća uzroka. Iz zabave prvi puta uzme 12%, pod utjecajem vršnjaka i partnera 28% i znatiželja 24%. Ono što pokazuje da je u edukaciji i prosvjećivanju postignut dobar rezultat, jer podatak da zbog neznanja o štetnosti opojnih droga, prvi put uzme drogu samo 1,4% konzumenata što znači da je znanje dobro, ali ne poštivanje ostalih čimbenika koje sam ranije spomenu je uzrokom prvog uzimanja droge. Što se tiče broja umrlih već je istaknuto i u uvodnom dijelu državnog tajnika i u raspravi. Broj od 150 umrlih je veliko povećanje 2007. godine to je povećanje čak 28%, ali kao što smo čuli vrlo vjerojatno ne zbog objektivno većeg broja umrlih, nego zbog bolje, preciznije točnije i jasnije evidencije koja se sada vodi na županijskim razinama u županijskim zavodima za javno zdravstvo pa je vjerojatno evidencija i njezina kvaliteta uzrokom ovakvog povećanja. Predoziranje opijatima i heroinom je opet vodeće po 25 odnosno 27%, Metadonom 13% a različite ostale prateće bolesti kao što su hepatitis, srčana dekompenzacija, sepsa uzrokovalo je smrt kod 20% umrlih od droge. Neću govoriti o podacima za vozače koje je kolega spomenuo malo prije ali je zapravo nevjerojatan podatak da 45% vozača koji su testirani je pozitivno na drogu uz veliki broj onih koji su odbili. Dakle, taj broj je realno sigurno još puno veći. Naravno, to nije slučajan uzorak nego su to testiranja na vozačima koji su svojim ponašanjem pokazali sumnju odnosno opravdali sumnju da su drogirani. Dakle, ne radi se o slučajno uzorku jer to bi onda bio prestrašan podatak ali ovako je upozoravajući. Znači, da veliki broj vozača pod utjecajem droge prijeti životima svih u svakodnevnom cestovnom prometu. Tu možda treba reći da je pohvalno da su sve županije dobile uređaj za testiranje i najveći broj županija ih je dobio upravo 1.1.2007. godine a rezultati pokazuju koliko je ta investicija bila opravdana. Postoje još dvije županije koje do pisanja izvješća nisu imale takav uređaj Krapinsko-zagorska i Virovitičko-podravska pa svakako treba požuriti sa opremanjem i tih županija uređajima za testiranje jer to je svakako najjednostavniji i vrlo pouzdan pokazatelj uživanja droge. Jasno, nakon toga slijedi davanje urina i krvi što je odbilo slijedećih 542 vozača. To su podaci na kojima se moramo zabrinuti i vidjeti što se dogodilo s njima nakon takvog odbijanja. Što se tiče represije protiv trgovaca i konzumenata drogom broj prijava u izvještajnoj godini je porastao. 2006. je bilo 4 tisuće 900 prijava, 2007. je bilo 6 tisuća 26 prijava, to je porast od 23% što ukazuje na kvalitetu rada rada nadležnih institucija a isto tako i na pravosuđe. Pravosuđe je povećalo broj osuđenih za 19%, dakle sa 3 tisuće 339 na 3 tisuće 971. Kako je u borbi protiv droge važno presijecanje tih kriminalnih lanaca funkcioniranje organa represije i pravosudnih organa možemo vidjeti evo u jučerašnjoj optužnici koju je USKOK dignuo protiv skupine nazvane "kolovoz", pod tom šifrom se vodila cijela cijela istraga u kojoj je devet osoba ostvarilo zaradu od 14 milijuna eura. Dakle, doista nema kriminalnog miljea koji može u kratko vrijeme toliko zaraditi. Oni su to zaradili trgovinom i laboratorijskom doradom kokaina. Koliko tragičnih sudbina bi slijedilo iza toga o tome se ne može naravno u materijalnom smislu niti govoriti. Treba reći da je u ovom izvješću navedena i ukupna svota potrošena za provođenje programa 2007. godine. Dakle, iz različitih izvora 66,5 milijuna kuna što netko može reći da je dovoljno ili da nije dovoljno ali u svakom slučaju treba paziti da se ta svota ne smanjuje nego u budućnosti i povećava. U rezultatima bi zaključno mogli reći da je Ured za suzbijanje izvršio sve svoje zadaće, da je provodio CARDS program jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga, je izradio dva veoma značajna protokola, to je Protokol o nacionalnom informacijskom sustavu za droge, i drugi Protokol o sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psiho aktivnih tvari. Isto tako, bila je uspješna suradnja sa europskim institucijama. Ja ću spomenuti suradnju ureda sa Europskim centrom za praćenje droga što ima posebnu težinu uniji. Europski centar je pozitivnim ocijenio organizaciju i rezultate koje postiže organizacija u Hrvatskoj, ali tu treba upozoriti na jednu malu opasnost. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je krajem 2007. godine odluku o pokretanju postupka potpisivanja sporazuma o ulasku Republike Hrvatske u ravnopravno članstvo Europskog centra. To je dobro ali sa ulaskom u Europski centar prestane financiranje izvana i temelji se sustav samo na financiranju iz vlastitih sredstava što treba naravno uzeti u obzir prilikom izrade slijedećeg proračuna za naš ured odnosno za njegov odjel koji se naziva Odjel nacionalne informacijske jedinice. Koliko znam u njemu za sada postoje samo dva djelatnika i to svakako treba dodatno pojačati. Zaključno, klub prihvaća ovo izvješće uz nekoliko malih upozorenje. Prvo da bi u slijedećem izvješću htjeli vidjeti usporedbe pokazatelja sa okolnim zemljama i sa zemljama da bi htjeli vidjeti programe koji se provode iako se kolega ne slaže ali se programi u Europi provode već od vrtića, dakle u predškolskim ustanovama, školskim ustanovama i kasnije. Dakle, htjeli bi vidjeti te programe i htjeli bi vidjeti izvršenje programa po tim razinama. I na kraju još ta sugestija koju mi podržavamo koja je izrečena na odboru a to je da u sustavu patronaže primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj postoji tisuću viših medicinskih sestara koje bi svakako moglo se lako uključiti u u sve ove programe jer su one svakodnevno na terenu i u kontaktu sa svim socijalnim slojevima. Zaključno, prihvaćamo ovo izvješće i očekujemo da će slijedeće nastaviti ovakvim trendom. Hvala Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U izvještaju o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe opojnih droga navedeno je koliko je zapravo liječeno a to je broj od 7 tisuća 464 a isto tako od tog broja tisuću 779 osoba je prvi put liječeno. Evidentno je povećanje od 7% na 2006. godinu. Govorim o registru osoba liječenih zbog zloupotrebe psiho-aktivnih tvari. Također je iz izvještaja vidljivo da su sva resorna ministarstva aktivno provodila mjere Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe opojnih droga a isto tako je uočljivo stabilno funkcioniranje službi za prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti. Međutim, nažalost postoji povećanje broja ovisnika iz godine u godinu. Iz podataka je također razvidno da je među liječenim osobama najviše onih koji na liječenje dolaze zbog upotrebe, zloupotrebe opijata što smo čuli i od dosadašnjih kolega. Zabrinjavajući je porast broja umrlih osoba u odnosu prema 2006. godini i on iznosi otprilike 38,8% povećanja tako da je u 2007. godini za 150 osoba uzrok smrti bio povezan sa zlouporabom droge. Često se to zapravo navodi kao razlog da je to zbog povećanja zabilježavanja broja umrlih odnosno sve kvalitetnijoj suradnji u sustavu prikupljanja podataka a također i početak suradnje između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Što se tiče uzimanja odnosno granice uzimanja prema podacima u 2007. godini vidimo da je prvo uzimanje bilo sa 15 ili 9 godina. Zatim prvo uzimanje heroina sa 20 godina, a prvo intravensko uzimanje heroina sa nepunih godinu dana kasnije odnosno 20,8 godina dok je u 2007. godini prosječna dob dolaska na liječenje heroinskih ovisnika bila 25,7 godina. Iz ovoga je vidljivo da je od prvog eksperimentiranja do dolaska na liječenje protekne otprilike nedopustivih 10 godina i iz ovog izvještaja se vidi da se nameće prioritet kako će se zapravo poboljšati ulazak heroinskih ovisnika u program liječenja. Isto tako napori kako, kako te heroinske ovisnike zadržati na liječenju. Tu je dobro lociran problem koji postoji u praksi. Možemo reći da je i ovo izvješće dosta iscrpno. Da dosta su konkretni podaci osim od škola što prezentira u biti situaciju u školama. Naziru se pozitivna kretanja u sustavu rada sa udrugama. Vidljive su i manje, imaju jasne ideje gdje su slaba mjesta gdje treba raditi na unapređenju. međutim primarna prevencija u dijelu školskih preventivnih programa je po nama najlošija karika u ovom, u ovoj problematici. Držimo da je najbolja prevencija rana prevencija. Uspješnost prevencije i liječenja ovisnosti upravo je proporcionalna s vremenom kad se započne sa intervencijom i liječenjem. Upravo zbog toga i mi zagovaramo da preventivni programi trebaju započeti što ranije još iz vrtićkih doba. U vrtićima ne trebamo govoriti o drogama kao drogama, informaciju o drogama ali od vrtića možemo učiti socijalne vještine odnosno odgojne mjere. Poznato je zapravo da je najveći broj ovisnika prvu drogu uzeo oko 15 do 16 godina, između 15 i 16 godine i veliki broj eksperimentatora se uoči već u školi i škola kao institucija koja upućuje djecu na liječenje se ne pojavljuje u izvješću. Vrlo često ni u praksi što upućuje na činjenicu da škole iako deklarativno provode školske preventivne programe slabo surađuju sa ostalim institucijama pogotovo kad se uzme u obzir da školska medicina koja je kao i odjel za prevenciju ovisnosti u zavodima prisutna u školi i da provodi preventivne mjere zdravstvene zaštite djece koja u svom sastavu uključuje i «screening» na konzumiranje sredstava ovisnosti. U praksi se čak događa da škola čak zataškava incidente tipa opijanja djece i na taj način zaustavi ili spriječi intervenciju. Jedan od razloga je premda postoje razni protokoli da isti nisu jasni. Da su često u neskladu sa zakonom pogotovo područje zaštite prava djece pa se događa da oni koji bi trebali intervenirati najčešće odluče ne izlagati se neugodnostima, napadima roditelja, prijetnjama i Smjernice o substitucijskoj farmakoterapiji su propisane, ali ne postoji nikakav sustav kontrole provođenja pa se u praksi smjernice ne provode onako kako bi trebalo da bi dale rezultate zbog onih zbog kojih su donesene. Pitanje je jesu li smjernice nadređene zakonima koji reguliraju mjere u sustavu zdravstva. Na primjer razrjeđivanje Metadona u soku ili mrvljenje tableta predstavlja preinaku originalnih farmaceutskih pripravaka što je u suprotnosti sa zakonom. Iako je mjera «screeninga» odnosno sekundarne prevencije dio preventivnih mjera malo je škola koje su svoje akte ugradile u proceduru suradnje sa zavodima za javno zdravstvo koji bi ovu mjeru, a to je recimo testiranje djece na psihoaktivna sredstva stavile u funkciju na način koji će se u potpunosti zapravo štititi interese djece i biti u skladu sa zakonom. Imamo primjedbu i na recimo podatke o udrugama. Vidljivo da je dostavilo svoje podatke samo 13 udruga. Koliko ih je bilo financirano u 2007. godini? Pitamo se jesu li sve financirane udruge dostavile podatke budući da se u praksi pokazalo da su neke udruge sklone pisanju većeg broja usluga i korisnika od stvarnog broja da li se konačno postiglo odnosno da li se obvezalo da udruge sukladno zakonu dostavljaju podatke zavodima za javno zdravstvo? Bolja suradnja je neophodna iz razloga da se što se dio ovisnika nalazi istovremeno i u sustavu zdravstvenih ustanova a i u nevladinim udrugama. Na cjelokupnu provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga iznimno je značajna provedba mjera i aktivnosti sa ciljem sprečavanja zloupotrebe opojnih droga na lokalnoj razini kako na razini županija tako i na razini gradova i drugih jedinica lokalne samouprave. Malo prije smo čuli da postoje i županijska povjerenstva i savjetovališta i odjeli. Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji. Da, da se zapravo svoj rad odjel obavlja kroz 7 savjetovališta koja su raspoređena tako da se omogući što bolja dostupnost svim korisnicima na gradove širom naše županije. Sva savjetovališta zapravo obavljaju djelatnosti, osnovne djelatnosti a to je provođenje i nadzor nad programom supstitucije te psihoterapijski i savjetodavni rad sa konzumentima opojnih droga i njihovim obiteljima. Također se u svim ispostavama odnosno savjetovalištima obavlja testiranje na prisustvo opojnih droga u urinu kao sastavni dio pregleda. Osim savjetodavnog rada redovito se obavlja i obiteljsko savjetovalište, savjetovališni tretmani koji označavaju istovremeni terapijski rad sa ovisnikom i članovima njegove obitelji te zdravstveno socijalne intervencije tj. pomoć ovisnika, ovisnicima oko rješavanja različitih socijalnih problema. Suradnja s različitim udrugama koje se bave problemima ovisnosti se i dalje provodi na području cijele županije. Međutim, kako sam i prije navela i ovdje postoji uvijek prisutan problem vrlo čestoga nepoštivanja zakonskih obveza od strane udruga, tj. dostavljanja podataka o ovisnicima o djelu. Zatim postoji suradnja tih centara sa državnim odvjetništvom. Naime, sve maloljetne i punoljetne osobe do navršene 21 godine života ukoliko su uhvaćene u kaznenom prekršajnom djelu posjedovanja opojnih droga bivaju upućene upravo u ove odjele djelatnici odjela provode s njima savjetodavni rad, testiraju na opojne droge u urinu, te uključuju roditelje u tretman, a ponekad i kontaktiraju sa školskim osobljem. Program obično traje 6 mjeseci i ukoliko, osoba ukoliko redovito uzima, redovito dolazi i surađuje otpušta se iz tretmana. Izvješće o tretmanu ponovno se šalje državnom odvjetništvu koje dalje odlučuje o pojedinom slučaju. Još bih htjela navesti povod zbog kojih zapravo djeca uzimaju drogu. Pa iz ovih izvještaja konkretno u Dubrovniku glavni povod početka eksperimentiranja se navodi znatiželja, navodi se uticaj vršnjaka do sada što nam zapravo govori o potrebi preventivnog rada, o potrebi učenja socijalnih vještina. Isto tako bih navela da je jako bitno koliko i kada lokalna zajednica prepozna ovisnost kao problem, te da kao zajednica ranije reagira na tu pojavu. U tom slučaju će i roditelji ranije saznati i prepoznati probleme ovisnosti kod svoje djece, te se na taj način ranije javljaju na liječenje. Možemo zaključno reći da se vidi iz ovog izvještaja da se dosta radilo i da se treba raditi još više na koordinaciji svih državnih tijela i službi tako i nevladinih udruga u borbi protiv ovisnosti osobito na području prevencije. ja se nadam da će onaj koji je na čelu ureda, a ne znamo tko je na čelu ureda da će imati veću suradnju, odnosno veću potporu i od Ministarstva zdravstva i od Vlade općenito, jer je to bio upravo razlog zbog čega je, zbog čega navodi gospođica Bernardica da je zapravo otišla sa čela tog vladinog ureda. Klub SDP-a usvaja, zapravo klub SDP-a prihvaća ovo izvješće s tim da nikada ne možemo reći da je dosta raditi na ovome. Treba raditi još više, trebamo raditi svi skupa i početi preventivu. Naglašavamo zapravo preventivu, početi je što ranije sa učenjem socijalnih vještina. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče i gospodo iz Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Ovo Izvješće koje je pred nama je zaista vrlo iscrpno, vrlo opsežno, sveobuhvatno, analitično i kako netko reče dinamično jer uspoređuje kretanje ovisnosti, suzbijanja ovisnosti u odnosu na 2006., 2007. godinu. Svjedoci smo ovih dana da s obzirom na aktualna događanja u Republici Hrvatskoj, da se spominju anti mafijaški zakoni, da se spominje hrvatski FBI. Ako spominjemo anti mafijaške zakone i hrvatski FBI u svakom slučaju taj dio, jedan dio rada obje ove institucije, odnosno zakona u svakom slučaju zadiru i u ovo područje, odnosno u represivni dio onog dijela ovoga Izvješća. Brojke koje su ovdje izrečene, 25674 osobe koje su registrirane kao ovisnici. 7000 i nešto liječenih tijekom godine, 150 na žalost mrtvih, mladih života uz onih 116 motorista u prometu i niz drugih koji su poginuli, mladih u gotovo više od 50% u prometnim nesrećama sa drugim motornim vozilima zaista čini jednu

i mislim da je ovo, ova brojka od 25000 i 7000 liječenih u prošloj godini samo vrh sante leda, zakoni fizike govore da je jedna desetina sante iznad vode, a devet desetine sante leda je ispod vode. To dobro znaju oni koji se bave liječenjem bilo u prevenciji, bilo u da kažem u kurativi liječenjem ovisnosti. Dobro znamo svi mi ako bismo bili iskreni svatko od nas ako bismo bili iskreni ili kako netko reče neki dan u dubini svoje duše poznajemo u svom, dakle u svojoj rodbini bližoj, daljoj ili u susjedstvu osobe koje i roditelje koji se muče i pate sa ovisnicima u svojim obiteljima, ako bismo bili iskreni sami prema sebi. U ovom izvješću su pobrojani svi oni, sve one institucije, ministarstva i svi oni koji se bave suzbijanjem droga i da kažem i statističkim, daju statistička izvješća koja su vrlo iscrpna. Dakle, tu se spominje Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja, športa, obitelji i branitelja, financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, vanjskih poslova itd. Bojim se kako ono narod kaže “puno baba kilavo dijete“. Ali zaista možda ako već osnivamo hrvatski FBI jedno ovakvo zlo koje dovodi, koje truje supstanciju naroda, jednog cijelog naroda, jedne cijele države bi trebalo shvatiti zaista krajnje ozbiljno, pogotovo upravo što podaci u ovom izvješću govore o, da tako kažem katastrofalnim brojkama o 150 mrtvih, o 103 ona koja su dobila tzv. overshoot, dakle hiperdozirala se i umrla izravno injekcijom najčešće heroina, jedan kokainski. Možda bi bilo dobro da upravo zbog toga dijelovi svih ovih ureda ministarstva i ostalih se dogovore da se osnuje zaista jedan, kako se on zvao agencija, ured, centar, odjel ili nije bitno što koji bi se zaista uhvatio u koštac sa ovim modernim zlom Hrvatske države u ranijoj dobi, od 15. godine pa i u ranijoj dobi. Imamo primjere i svi mi to vidimo kada prolazimo pored osnovnih škola, poneko tuda prođe nezainteresirano da dileri, ili kako reče gospodin Hebrang trgovci drogom stoje pred školskim dvorištima i u prvom činu nude besplatno džointe, lake opojne droge koje bi netko htio i legalizirati davno prije, je li, a nakon toga kako već ide sama, da kažem ovisnost i bolest sa lakih opojnih droga prelazi se na heroin, a intravensko davanje heroina je povezano sa povećanom incidencijom ili učestalošću hepatitisa b, c, AIDS-a i svega onoga što ide s tim. U svakom slučaju, vidite, ovdje je netko govorio o prevenciji prije mene, kolegica Šimac-Bonačić, je li, o prevencije od vrtićke dobi. A ja bih se priupitao da li je ikada ijedna škola, škola, hajde vrtić ne mora možda, ali jedna škola, osnovna škola pozvala roditelje i angažirala stručnjake i sa područja ovisnosti da ispredaje roditeljima djece iz osnovne škole ili srednje škole kako to izgleda ovisnik u obitelji. Obično se on vrlo kasno prepozna. Malo roditelja ima koji prepoznaju dijete ovisnika u obitelji. Možemo li poduzeti takve mjere da nekakvim aktom, da nekakvim zakonom obvežemo škole škole i osmogodišnje da kažem i srednje da obvezno educiraju roditelje o tome kako prepoznati dijete ovisnika u obitelji. To je vrlo bitno. Obitelj je temelj društva. Imamo tu u statistici da su prijavili drugi, da je prijavila bolnica, da je prijavio ovaj, da je prijavio onaj, ali bitno je da roditelji prepoznaju ovisnika u obitelji. Kad se radi o represivnom aparatu, dakle o izvješćima policije i pravosuđa onda pozdravljam povećanu efikasnost onih koji su optuženi za kaznena djela trgovanja drogom i nad kojima je kazna izrečena i ako tu vidimo i jedan dobar dio uvjetno osuđenih, uvjetno osuđenih, je li, dakle nisu završili iza rešetaka, iako bih ja volio da jesu. Ne bih htio biti tako drastičan u procjenjivanju represije ili podržavati nešto što ima Malezija, ali svatko onaj tko je letio avionom u Maleziju je morao potpisati u zrakoplovu izjavu da će se podvrći malezijskim zakonima u svezi zakonskih regulativa države Malezije. Ja znam da je tamo smrtna kazna, znamo svi mi tako da je smrtna kazna za bilo kakvo uživanje ili dilanje droge, ali mislim da i naš represivni aparat, a uključujući onaj prijedlog o kojemu sam govorio u uvodnom dijelu, u početku, dakle ovaj antimafijaški zakon hrvatski FBI da se i mi ovdje u Saboru složimo i da to ocijenimo kao najteži stupanj kriminala koji zaslužuje najveće kazne jer imati ćemo podršku svih onih roditelja, svih ovih oko 26000 koji su registrirani pa pomnožite to sa brojem roditeljima puta dva, ili rodbine i vidjeti ćemo koji je to broj koji bi sasvim sigurno bili za drastične kazne onima koji su doveli njihovu djecu u poziciju da budu ovisnici s kojom se moraju nositi cijeli život, kakva je to pokora imati ovisnika u obitelji, dijete ovisnika. To nije, možda sam preemotivan u ovdje, možda ne govorim o ovim podacima, svi ste ih vi izrekli. Zato kažem ovo izvješće prihvaćam kao zaista iscrpno, opsežno, nikada ovakvo dobro izvješće nisam ni čitao o tome, ali upozoravam ujedno da moramo biti još pametniji, još oštriji što se tiče represivnog dijela aparata i u svakom slučaju dati sve na onu prevenciju o kojoj sam govorio da obučimo i roditelje i sve ostale da bismo ovo zlo smanjili koliko god možemo više. Mi od toga ne možemo nažalost pobjeći jer je svjetski trend i svjetska mafija droge, narkokarteli i svi ostali jači od svih nas, ali Hrvatska država i mi ovdje ako to želimo imamo instrumente kako netko reče alate i imamo sredstva da to maksimalno suzbijemo. Kada govorim o tome sredstva, onda ovdje sam vidio na zadnjoj stranici 141. financijska sredstva utrošena iz državnog proračuna za 2007. godinu za provedbu projekta resocijalizacije Hrvatski zavod za zapošljavanje ukupno je izdvojio za tu resocijalizaciju, projekt resocijalizacije 465 tisuća kuna. Ako to podijelimo sa brojem 7 tisuća koliko je liječenih ovisnika o drogi, onda je to 65 kuna po jednome ovisniku. 65 kuna po jednome ovisniku. Ja znam da to nisu jedina sredstva za resocijalizaciju u ovome, ali ova je stavka zaista ovako zamjetno mala i moram je, evo istaći. Ili Ministarstvo zdravstva i socijalnu skrbi i uprava za socijalnu skrb 15656 kuna ukupno za 2007. godinu.

dajem na razmišljanje evo i ove prijedloge da ubuduće budemo u smislu represije još rigorozniji, a u smislu preventive još bolji. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prije toga bih samo htio reći da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika, isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta, u 18 sati. Prvi u pojedinačnoj raspravi, uvaženi zastupnik Vedran Rožić. Izvolite. Državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo iz ovog izvješća koje je već i prije u raspravama izrečeno, dosta ovih podataka, izdvojio bih, ne bih želio možda sve podatke ponavljati, nekoliko bih stvari samo izdvojio za koje smatram da je potrebito. Evo vidimo da je u posljednjih godina u Republici Hrvatskoj se povećala ponuda i dostupnost droga što je prouzročilo povećanje trenda konzumiranja droge naročito među mladima i to unatoč intenzivnom razvoju novih programa, smanjenja potražnje i ponuda droga. Naime u 2007. godini je po stanju raširenosti zloporabe opojnih droga te stope liječenih ovisnika na 100 tisuća stanovnika najviše prijavljenih bilo u Zadarskoj županiji, zatim u Istarskoj onda slijede Grad Zagreb, Dubrovačko-neretvanska županija, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska dok su ostale županije ispod hrvatskog prosjeka. Naime u svim županijama pri Zavodu za javno zdravstvo djeluje Služba za prevenciju i za bolničko liječenje ovisnosti koja dostavlja podatke o liječenju osobama u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sada bih kazao nešto o ovim terapijskim zajednicama i udrugama koje se bave suzbijanjem zlouporaba opojnih droga. Naime u Republici Hrvatskoj postoji devet terapijskih zajednica sa 33 terapijske kuće koje djeluju i rade kao nevladine organizacije te pružaju tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama, kao udruge ili religijske zajednice u sklopu humanitarne djelatnosti ili su ustrojene kao domovi socijalne skrbi za ovisnike. Ukupan broj ovisnika koji su na odvikavanju i rehabilitaciji u terapijskim zajednicama u 2007. godini u porastu su u odnosu na 2005. i 2006. godinu, dok se broj novopridošlih ovisnika u 2007. u odnosu na 2005. i 2006. godinu smanjio. U pogledu broja ovisnika upućenih na rehabilitaciju i odvikavanje u inozemstvo, posredovanje udruga za suzbijanje zloporabe opojnih droga u 2007. godini došlo je do značajnijeg povećanja u odnosu na 2006. godinu. Postoji potreba ulaganja dodatnih napora radi poboljšanja kvalitete usluga i programa. To je unapređenje kvalitete tretmana i psihosocijalne rehabilitacije u terapijskim zajednicama, stručnih i etničkih načela rada u njima te stvaranje mreže terapijskih zajednica u Republici Hrvatskoj koja će biti dio cjelokupnog zdravstvenog i socijalnog sustava, skrbi o ovisnicima o drogama. I sada bih se u izlaganju bi nešto kazao o dvije ove dalmatinske županije. Naime uočena je bolja suradnja županijskih povjerenstava i centara za prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti koji u svim županija predstavljaju središnje institucije za izvanbolničko liječenje i prevenciju ovisnosti, ali i mjesto gdje se prikupljaju podaci o liječenju ovisnicima koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Budući da su spomenuti centri glavne institucije za tretman i pružanje pomoći ovisnicima o drogama na lokalnoj razini, podaci koje od centara i županijskih bolničkih ustanova prikupio Hrvatski zavod za javno zdravstvo u velikoj mjeri odražavaju stvarno stanje raširenosti zlouporabe opojnih droga po pojedinim županijama. U sklopu provedbe CARDS projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine drogama i zlouporabe droga" ured je surađivao sa županijama u provedbi različitih preventivnih programa koji će se prikazati u ovome izvješću i to izvješću dviju dalmatinskih županija, to je Splitsko-dalmatinske i Zadarska županija. Splitsko-dalmatinska županija je prostorno najveća jedinica lokalne uprave u Republici Hrvatskoj. Organizacija koja djeluje u području suzbijanja zlouporabe opojnih droga je Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u okviru koje djeluje Služba za prevenciju bolesti ovisnosti, savjetovalište službe za prevenciju ovisnosti u Makarskoj, savjetovalište službe za prevenciju ovisnosti u gradu Hvaru, savjetovalište službe za prevenciju ovisnosti u Vrgorcu, savjetovalište službe za prevenciju ovisnosti u Imotskom, služba športske medicine, uredi centara za socijalnu skrb na području županije, crveni križ savjetovalište, Reto centar, zajednica "Čenakolo", Zajednica Pape Ivana XXIII, Zajednica "Susret", "Most", "Novi život", Liga za prevenciju ovisnosti, San Patriđano udruga roditelja, "Help", "Novi put" Sinj, "Život je više", Udruga "Budi svoj" Supetar, Udruga roditelja zajednice i susret i još druge udruge. Evo po ovima je jedan pokazatelj kako se u zadnje vrijeme, kako su organizirane te udruge i da ih je evo sve više. I na području županije provelo se niz preventivnih programa u cilju edukacije i savjetovanja učenika, roditelja i ostalih subjekata uključenih u predškolski, školski sustav. Nadalje, rad s rizičnim skupinama je rano otkrivanje i adekvatan tretman, pomažu u sprječavanju nastanka i razvoju bolesti. Centri za socijalnu skrb provodili su mjere obiteljsko-pravne zaštite prema rizičnoj skupini djece i mladeži te rizičnim obiteljima. Ukupan broj ovisnika koji su bili u tretmanu službe za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti tijekom 2007. godine, bio je 902 od čega 776 osoba zbog problema s opijatima i 26 zbog ovisnosti ili eksperimentiranja s ostalim drogama. U 2007. zabilježen je jednak broj osoba u tretmanu službe kao i u 2006. godini. Broj liječenih opijatskih ovisnika je u 2007. u odnosu na 2006. 2006. povećan za 1,58% dok je broj liječenih ovisnika ostalih droga smanjen za 6,6% 6,6% Za Zadarsku županiju, na području županije djeluju slijedeće zdravstvene i socijalne ustanove, nevladine udruge u području suzbijanja zlouporabe opojnih droga, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Opća bolnica Zadar, psihijatrijska bolnica Ugljan, Centar za odgoj djece i mladeži Zadar, Centar PSP Zadarske županije, Centar za socijalnu skrb, Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Zadar, Caritas Zadarske nadbiskupije, Udruga "Porat", Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji i druge udruge. Sve aktivnosti koje pokreće Zadarska županija prvenstveno su preventivne prirode no županija se nastoji uključiti u provođenju sekundarne i tercijarne prevencije prevencije putem sufinanciranja programa iz tih područja. Održavane su javne tribine na temu aktualni problemi vezani za bolest ovisnosti, rehabilitaciju, resocijalizaciju i društvenu reintegraciju ovisnika o drogama. Organizirana su po školama predavanja za roditelje na temu kako prepoznati da dijete uzima droge. U rad Povjerenstva za suzbijanja zlouporabe opojnih droga uključeni su i Prekršajni sud u Zadru, Ured Državnog odvjetništva u Zadru, te Policijska uprava zadarska. Okrivljenici kojima je izrečena zaštitna mjera odvikavanja od ovisnosti po pravomoćnosti rješenja se upućuju u Zavod za javno zdravstvo, službu za prevenciju. U 2007. godini bilježi se veći broj novoregistriranih ovisnika, ali s trendom smanjenja broja novoregistriranih ovisnika o opijatima, dok je broj novoregistriranih konzumenata ostalih psihoaktivnih sredstava povećan. I sada u svezi s ovim utrošenim financijskim sredstvima za provedbu nacionalnog programa. Vidi se da je u 2007. godinu odnosu na prijašnje godine povećan je iznos sredstava u državnom proračunu koji je utrošen na provedbu mjera suzbijanja zlouporabe opojnih droga. I na kraju, izvješće o provedbi projekta resocijalizacije pokazuje da se on počeo provoditi. …/Upadica se ne razumije./… Evo na kraju u potpunosti prihvaćam navedeno izvješće. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Evo ga ja ću se držati samo nekih naglasaka iz ovog super izvještaja na 142 stranice, pa ću samo staviti naglaske, jer su sve brojke uglavnom već rečene. Kao prvo, ono što sam uočio da sva resorna ministarstva aktivno su provodila mjere nacionalne strategije akcijskog plana suzbijanja opojnih droga. Rezultati su zadovoljavajući, osobito u osnaživanju partnerske suradnje i koordinacije među svim nositeljima mjera na nacionalnoj i lokalnoj sredini. Također uočljivo je stabilno funkcioniranje službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u svim županijama, što se ogleda u tome da sve dulje uspijeva zadržati ovisnike u tretmanu i pružiti im advekatan oblik liječenja. Također ono što je uočeno to je bolja koordiniranost i učinkovitost sustava u cjelini, aktivnije uključivanje lokalne uprave u provedbu suzbijanja zlouporabe opojnih droga na njihovom području te veći broj preventivnih i edukativnih aktivnosti koje se u sklopu odgojno-obrazovnog sustava provode u cijeloj Hrvatskoj. A što se tiče terapijskih zajednica, a samim tim i udruga koje se bave suzbijanjem zlouporabe opojnih droga, očigledno je da postoji potreba ulaganja dodatnih napora usmjerenih na poboljšanje kvalitete usluga i programa, koji se provode u nevladinom sektoru kako bi se ostvarile neke od ključnih smjernica sveukupne nacionalne politike na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga, a koje proizlaze iz nacionalne strategije suzbijanja zloupotrebe opojnih droga za 2006. do 2012. godinu. Između ostalog to je prvenstveno unapređenje kvalitete tretmana i psihosocijalne rehabilitacije u terapijskim zajednicama, stručnih i etičkih načela rada u njima, te stvaranje mreže terapijskih zajednica u Republici Hrvatskoj koja će biti dio cjelokupnog zdravstvenog i socijalnog sustava skrbi o ovisnicima o drogama. Teškoće u provedbi projekta resocijalizacije dijelom su povezane i s rokovima provedbe koji su počeli nakon njegovog predstavljanja u javnosti, svibnju 2007. godine, a dijelom s nedostatkom koordinacije i povezanosti institucija na lokalnoj razini, ali i njihovim nedovoljnim znanjem o projektu. Nužno je po regionalnom načelu organizirati edukacije za sve nositelje uključene u provedbu projekta kako bi u tim edukacijama mogli sudjelovati svi stručni djelatnici nevladine organizacije uključeni u njegovu provedbu, te kako bi među nositeljima uspostavila partnerska suradnja u provedbi projektnih aktivnosti. Još jedino gospodin Grubišić, ja ću ga pokušati sad malo korigirati. Strana 136 pa ću mu pročitati pasus u kojem se, on je rekao da nisu dovoljna sredstva kojoj piše da na osnovi ocjene stručne radne skupine ured je financirao ukupno 14 projekata udruga koje su različite oblike pomoći u resocijalizaciji pružile za ukupno 300 ovisnika o drogama, a ukupna utrošena financijska sredstva državnog proračuna za 2007. godinu za provedbu projekta s pozicije ureda bila su milijon Naravno da ću podržati ovaj izvještaj. Zloporaba droga je kompleksan medicinski i društveni fenomen sa brojnim zdravstvenim, ekonomskim i društvenim posljedicama za pojedinca, obitelj i zajednicu, a smrtnost među uživaocima psihoaktivnih droga je nekoliko puta veća od iste populacije iste životne dobi. I samo nekoliko podataka koji ilustriraju ovu problematiku. Dakle onih 150 umrlih tijekom 2007. Oko 3 tone heroina godišnje na hrvatskom tržištu su u opticaju. Milijardu i 600 milijuna kuna to crno tržište prometa 859 do 950 novih ovisnika godišnje o heroinu se registrira. Dakle, uistinu dovoljno govori samo za sebe. Ključni dokumenti koji reguliraju ovo područje, dakle su ta nacionalna strategija i akcijski plan, ali naravno i terapijske smjernice liječenja metadonom i buprenorfinom. I sad ova nacionalna strategija koja je pred nama, u kojoj je puno toga rečeno uistinu nema potrebe ponavljati, ali je sigurno registar taj temeljni dokumenat koji to ilustrira, koji i sad na neki način od 80-tih godina prošlog stoljeća formiran na temelju prijava svih, dakle od primarne zdravstvene zaštite, bolnice i svih institucija

od '95. do 2007. usedmerostručen broj liječenih o, dakle o ovome dijelu liječenih ovisnika. Isto je važno spomenuti, posebno mjesto naravno zaslužuje liječenje i prevencija. Liječenje se radi u specijalnim bolničkim odjelima za detoksikaciju bolnički odjeli, ali posebno u izvješću se mjesto daje izvanbolničkom liječenju koje utemeljeno u županijskim zavodima za javno zdravstvo i uistinu koje je učinkovito i na neki način ovdje apostrofirano. vrlo je bitno i bito je u tom dijelu isto tako istaknuti ulogu terapijskih zajednica koje je spomenuo kolega Rožić koje isto tako dakako imaju svoju ulogu i funkciju, što je vrlo važno. I možda samo da se ne ponavljam na kraju je potrebno sigurno spomenuti segment projekta provedbe resocijalizacije ovisnika. Naime, Vlada je 2007. donesla taj model glede tih ovisnika koji su proveli određeni proces dakle liječenje itd. koji naravno uz sve te momente ide tako kako ide. I ono što je rečeno dakle ovo je izvješće sveobuhvatno iscrpno, ali naravno i objektivno, te kaže moramo raditi još. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Čovjek može biti ovisan o mnogo čemu, na žalost danas govorimo o najtežoj ovisnosti, a to su psihoaktivne droge. Čuli smo dilemu dali početi u vrtiću. Ja sam u grupi onih koji smatraju da prevencija počinje u vrtiću, a završava u domu za umirovljenike. Droga je inače put bez povratka. Čovjek uzme drogu, nakon toga droga traži drogu i u konačnici droga uzme čovjeka. Najčešće se tako događa. U izvješću ima puno brojki, ja ih neću ponavljati ali ću istaknuti dvije koje smatram jako bitnim. Čuli smo da je u 2007. godini broj ukupno liječenih osoba povećan za 0,5%, dok je 2006. to povećanje bilo 12% i onda smo čuli različita tumačenja dali je to dobro ili je to loše. Ja smatram da je to jako loše. To znači da nismo uspjeli obuhvatiti dovoljno ovisnika i uključiti ih u liječenje, jer moramo znati da na jednog liječenog ovisnika prijavljeno u sustav dolazi u pravilu četiri koja su i dalje na ulici. Prema tome, poznavajući taj podatak mi imamo jako puno još uvijek ovisnika koji su na ulici i ne možemo se zadovoljiti i reći da je podatak da je ove godine manje uključeno u sustav dobar podatak. To je loš podatak i moramo se potruditi da on bude veći. Drugi podatak koji je vrlo zabrinjavajući je da prvo uzimanje droge bilo koje je sa 15,9 godina, iskustvo sa heroinom 20 godina, a prosječna dob prvog dolaska na liječenje 25,7 godina. Što to znači? To znači da mi u zajednici u obitelji, u školi 10 godina nismo u stanju prepoznati da imamo ovisnika. Dakle, 10 godina prođe od prvog kontakta sa drogom do početka liječenja. To je u skladu i sa prethodnim mojim zaključkom da jedan od temeljnih prioriteta borbe sa ovisnošću mora biti što ranije uključivanje što većeg broja ovisnika u sustav liječenja. To je svakako velika uloga obitelji i tu je ono što svakako opet moram ponoviti po tko zna koji put, kada ćemo napokon imati zdravstveni odgoj od vrtića preko škola, koji bi trebao riješiti puno problema o kojima smo danas govorili o tome kako provoditi prevenciju. Jer znate kako se provodi prevencija ovog trenutka u školama, dakle postoji školski preventivni programi i oni su jedna točkica, jednom godišnje netko dođe, održi jedno predavanje i on je miran, riješio je preventivni program, riješio je prevenciju u školama u onom dijelu koji se tiče obaveznog preventivnog programa u školama. Prema tome, to je loše i tu se treba učiniti jedan puno kvalitetniji iskorak da bi prevencija bila kvalitetnija nego što je bila do sada. Danas nismo puno čuli o programima smanjenja štete koji su izuzetno značajni, dakle kod dijela ovisnika koje nismo uspjeli privoliti na liječenje, potrebno je provoditi programe smanjenja štete i tu je civilno društvo izuzetno značajno. Nadam se da će podrška koja će ići iz ovog ureda kroz financiranje takvih projekata biti bolja nego što je bila do sada. Govorilo se o terapijskim zajednicama ima ih koliko ja znam 9 u Hrvatskoj, 33 kuće. Apsolutno nedovoljno i naravno što je sljedeći prioritet u rješavanju ovog problema. Posebno želim naglasiti da je sigurno poražavajuća činjenica da je "Džoint" tri puta jeftiniji od soka u kafiću. Prema tome, izazov prevencije tu je još veći i posebno razlog zadovoljstvu je ovo novo osnivanje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala koji će sigurno u svom dijelu imati veliki zadatak smanjivanja dostupnosti droge koja je ovog trenutka vrlo, vrlo, vrlo dostupna u bilo kojem dijelu gdje se kreću mladi ljudi. Što se tiče financijskih sredstava, čuli smo da je iznos koji je predviđen, po nekima je dovoljan, po nekima nije. Pa evo ja ću vam reći da je grad Rijeka kao primjer jednog kvalitetnog programa u gradu Rijeci se provodi 17 preventivnih programa, već sada osigurao za 2008. godinu 30% više sredstava za preventivne programe koji trebaju omogućiti uspješniju prevenciju bolesti ovisnosti, pa evo ja pozivam državnog tajnika da i oni u svom proračunu osiguraju 30% više sredstava nego što su bili predviđeni ove godine i na taj način da doprinos konkretan u unapređenju prevencije bolesti ovisnosti u Republici Hrvatskoj. Evo, hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa izvještaj koji je pred nama je izvješće koje vrvi statistikom. Imamo 141 stranu izvješća od toga gdje se šta događalo, kud se šta događalo. Međutim, izvješće šalje neke poruke koje bi ovdje trebalo javno izreći, a poruke da nam stanje na polju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga nije kao što bi mi htjeli, nije onako dobro kao što bi se moglo iščitati iz samih izvještaja koje imamo. Ono što se vidi, vidi se da je Ured za suzbijanje droge Vlade bio prijašnjih godina bio puno aktivniji i puno ga se vidjelo na javnoj sceni, nego što ga vidimo u proteklim godinama, što govori o njegovom manjem radu ili možda o drugačijem načinu rada. Ja ne bih o tome sudio, ali činjenica je da ured nije tako prisutan onoliko koliko bi sam po sebi trebao. Isto tako vidljivo je da su se načela rada u prevenciji u suzbijanja droge na neki način promijenila. Promijenila su se i sa osobom osobom koja vodi sada ured, za razliku od osobe koja je vodila ured prije, pa bi možda trebalo i na tom tragu vidjeti dali je to dobro što se napravilo, odnosno dali je to način na koji trebamo krenuti dalje ili se vratiti drugačijem modelu koji je ipak davao nekakve bolje i drugačije rezultate. Naime, 2007. godine bilježimo najveći broj umrlih od, umrlih povezanih sa zloupotrebom psihoaktivnih droga do sa da. To se komentira, razlog je bolja povezanost sa Ministarstvom unutarnjih mislim da bi jedna dubinska analiza dati nam razloge zbog čega bilježimo svake godine sve veći i veći broj umrlih. 2002. godine smo imali 93, 2005. 115 a 2007. 150. Isto Isto tako, jedan od uzroka smrti je predoziranje, međutim isto tako u dvadeset posto slučajeva imamo ostale bolesti. Tu bi trebalo obratiti pažnju na krvlju prenosive bolesti i sve ono što uzimanje heroina i ovisnost o igli nosi u zdravstvenom sustavu. Ovdje meni u izvješću fali taj dio koji bi govorio o tome što što i kako se u sustavu zdravstva tretiraju ovisnici odnosno na koji način ti ovisnici imaju svoju skrb. Dalje što govori ovo izvješće, govori da nam u terapijskim zajednicama, znači zajednicama i udrugama koje se bave suzbijanje zloupotrebe opojnih droga svakim danom, svake godine bilježimo sve sve manje novopridošlih. Te zajednice same po sebi imaju dosta ovisnika u tretmanu, međutim bilježimo sve manji i manji broj novopridošlih ovisnika u sam sustav a isto tako koliko je meni poznato ne otvaraju se nove terapijske zajednice. U isto vrijeme bilježi se i sve manji broj ovisnika koji su upućeni na odvikavanje u inozemstvo. Sve to govori da kasnimo u tom sustavu i što je rekao kolega Jovanović da porast od svega 0,5% ne govori da smo mi bolji nego gori u tome da nam veliki broj ovisnika izmiče sustavu i ostaje ovisan o drogi, niti ne pokušava se odviknuti drogi. U jednom dijelu ovog izvješća kaže se da je vrijeme od kad se prvi put eksperimentira sa drogom do prvog ulaska u tretman deset godina i da je to nedopustivo dugo. To samo govori da sustav za sada ne prepoznaje dobro problem droge i da bi osim osim edukacijskih i prevencijskih kampanja koje su bile vidljive proteklih godina isto tako u ovo trebalo jako uključiti nevladin sektor i udruge koje su u svim zemljama koje su se bavile problemom droge i pokušajem suzbijanja droge bile jedan od glavnih oslonaca u prevenciji i suzbijanju droge. Jedno vrijeme, ja se sjećam, bila je jedna dobra akcija gdje su se u pojedinim gradovima na inicijativu udruga nevladinih dijelile šprice i igle. To je dovelo do drastičnog smanjenja broja ovisnika na hepatitisu B i ovisnika koji imaju hepatitis C. Pitanje da li ta kampanja je doživjela u Hrvatskoj, ja mislim da nije nego je bila ograničena na određeni broj gradova. Znači, preventiva suradnja sa nevladinim udrugama, jačanje terapijskih zajednica i što manje državne intervencije u sam sustav osim jasno represivnog aparata dovest će do toga da će izvješće biti bolje nego što je danas, tako da ja plediram da se razmisli o ulozi o ulozi samog Ureda za droge, o preventivnim akcijama i ja bih volio da se što više jača nevladin sektor, znači udruge građana koje će donijeti do toga, do i unapređenja u ovom dijelu hrvatskog društva koje je takvo kakvo je ali mislim da ne možemo zatvoriti oči nad tim. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** I kao zadnji uvaženi zastupnik, ali to zato samo što se zadnji prijavio. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad Čudan je naš odnos prema ovoj temi. Ovo izvješće podnosi Vlada Republike Hrvatske Hrvatskom saboru i tu je predviđeno da Vladu predstavljaju gospođa Kosor kao potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i njezin državni tajnik Stjepan Adanić te da Vladu predstavljaju Darko Milinović ministar zdravstva i njegovi državni tajnici. Zloupotreba droga nije samo zdravstveni problem a još je manje problem međugeneracijske solidarnosti. Premijer pompozno najavljuje rat organiziranom kriminalu a mi se ovdje ponašamo kao da zloupotreba droga nema ama baš nikakve veze s organiziranim kriminalom. Pa kad se raspravlja ovo izvješće ovdje bi morala biti Vlada in corpore, od premijera pa nadalje. Gdje je ovdje ministar unutarnjih poslova? Šta ovo nije problem Ministarstva unutarnjih poslova zloupotreba droge? Za Vladu očito ne jer ona čak ni ministra, čak ni državnog tajnika nije ni predvidjela da ovdje raspravlja i da predstavlja Vladu. Zato kažem da je odnos prema čudan. Čudno je i to da mi to sada raspravljamo kao zadnju točku dnevnog reda danas jer to očito za Vladu predstavlja toliko nebitan problem da se to može u 18 sati i 30 minuta raspraviti, umjesto da smo ovo raspravili jutros uz prisutnost većeg broja ministara. E sada, da vidimo da li ovo izvješće opravdava ovakav odnos Vlade prema ovoj temi. Prva uvodna rečenica glasi: "Prema svim pokazateljima posljednjih se godina u Republici Hrvatskoj povećala ponuda droga koja je postala i raznovrsnija a istodobno s tim povećala se i dostupnost droga što je prouzročilo povećan trend konzumiranja droga osobito među mladima.". mladima.". Već iz prve uvodne rečenice vidimo da bitku gubimo. Prva uvodna rečenica pokazuje, govori direktno izravno da se povećava broj konzumenata osobito među mladima i da je povećana ponuda. Da vidimo kako je država na to odgovorila. Za Ministarstvo unutarnjih poslova čijeg predstavnika ovdje nema piše da je tijekom 2007. godine evidentirano sveukupno 7 tisuća 952 kaznena djela, 4,72% manje u odnosu na 2006. Pazite, s jedne strane u uvodnoj rečenici kaže da ima povećanu ponudu a s druge kaže da je ministarstvo za 4,7% evidentiralo kaznenih djela manje. To drugim riječima znači da je to ministarstvo u 2007. godini bilo za 4,72% lošije nego 2006. Bilo je neefikasnije jer pazite da je ponuda droge pala pa da je pala, pa da je pala i broj prijavljenih kaznenih djela bila bi stvar logična. Ali ovako ne. Ponuda je povećana a kaznenih djela je 4,72% manje evidentiranih. Kaže da su tijekom 2007. godine, to vam je na stranici 67 se bilježi smanjenje broja zaplijena za 7,1%. U prvoj rečenici imamo povećanu ponudu, a uspjeli smo zaplijeniti 7,1% manje. Pa da nije smijenjen već ove rečenice bi bile dovoljne da se traži smjena već bivšega ministra. Da vidimo kako je išlo s tim prijavama. Za osnovni oblik kaznenog djela, to je posjedovanje. To je ono posjedovanje za vlastitu upotrebu. Prijavljeno je 20% više nego u prethodnoj godini. A tih, to, taj najblaži oblik zapravo predstavlja 73,6% svih inkriminacija. To je ono što smo govorili da će statistika se svesti na, ili efikasnost sustava biti prikazana kroz pronalaženje konzumenata. 73,6. I tad smo govorili mi moramo znati tko nam je protivnik. Ako su nam protivnici konzumenti, ovisnici onda je ovo fenomenalan rezultat. Ali ako su nama protivnici organizatori, dileri, narkobosovi onda je ovo porazan rezultat. Ali meni se čini da je za ovu Vladu, da su protivnici konzumenti. Pa zato i jesu ovdje doveli samo predstavnike Ministarstva zdravstva. Zato ovdje ni nema nikoga iz Ministarstva unutarnjih poslova jer narko bosovi za ovu Vladu ne predstavljaju problem kad je o drogi riječ. Za sve oblike kaznenog djela izrečene su sankcije prema 3 tisuće 971 osobi. Ali pazite za najteži oblik osuđeno je kaznom zatvora 45 osoba. To je taj omjer. 3 tisuće 971 kažnjena ali samo 45 za najteži oblik, a među tih 45 nema nijednog narko bosa. Taj najteži oblik to su dileri. To je ono što je ministarstvo uspjelo uloviti. te, s vrha te piramide u tom lancu prodaje droge? Kad? Koga? Kad su uhvatili Cvika onda im je pobjegao iz auta policijskog. Jer kažnjen netko u toj policiji? Nitko. Nitko. Možda su i pohvaljeni. Zadnje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Gdje vam je tu ministar Primorac? Jer ovo nije problem edukacije. Što je sa zdravstvenim odgojem? Zašto taj zdravstveni odgoj već nije uveden u škole? Znate koliko se uči o ovisnostima? O svim ovisnostima. Znači alkohol, nikotin, droga. U jednom nastavnom satu obrađeno je na pola stranice udžbenika. U jednom nastavku satu u cijeloj osnovnoj školi, ne znam peti ili šesti razred. To je sva edukacija osnovnoškolaca. Pa zdravstveni odgoj mi morao kroz svih 8 godina osnovne škole o tome govoriti, a nije uveden jer ministar Primorac se ne može dogovoriti koji oblik ovog seksualnog odgoja po kojem programu da radi? I to traje tako već godinama što se on ne može odlučiti. I sad uopće nemamo zdravstveni odgoj pa ne učimo ni ... /Govornik se ne razumije./ … Pa nemojmo se onda čuditi što nemamo povećanje upotrebe nikotina kod tinejdžera dakle duhanskih proizvoda kod dječaka za 5, kod djevojčica za 4%. Pa ne treba se čuditi tome. Pa šta je ministar Primorac radio sve ovo vrijeme? Upozoravamo i upozoravamo. Kao da sjedi na ušima. Nećete prihvatiti svoju odgovornost. Odgovornost što nema zdravstvenog odgoja u školi je odgovornost ministra Primorca. Prema tome ne moramo se čuditi povećanju, ne moramo se čuditi prvoj rečenici da je povećana dostupnost što je prouzročilo povećan trend konzumiranja osobito među mladima kad se mi u ovom Saboru odnosimo prema tom problemu tako da ga raspravljamo u 8,41 i kad se Vlada prema tome odnosi tako da je poslala ovdje tri državna tajnika i da za nju to nije problem organiziranog kriminala. Hvala. Zahvaljujem. Ova točka dnevnog reda je došla po redu kako je bilo i predviđeno. Ni prije, ni prije ni poslije … … /Upadica A sad idemo na ispravke netočnih navoda. Najprije uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. U nizu netočnih navoda kolege Stazića koji je valjda čitao natraške ovo izvješće ja bih spomenuo sljedeće. Vlada nije rekla da će ovdje biti 5, 6 predstavnika samo na glavnoj sjednici nego i na radnim tijelima i zbog toga je takav broj kolega predstavnika Vlade. Netočno je da odnos Vlade prema ovoj problematici loš jer tri predstavnika Vlade sjede ovdje što dokazuje itekako veliku pažnju koju Vlada o ovom problemu polaže. Kaže da smo bitku s drogom izgubili prema prvoj rečenici gdje se kaže da je upotreba droge porasla. Upravo obrnuto. Zbog te prve rečenice i dobrih pokazatelja koji slijede nakon toga se pokazuje da je Vlada dobro radila. I na kraju smanjen broj zapljena nije loš jer je, jer je uz smanjen broj zapljena zaplijenjena količina veća nego ijedne godine ranije. Ali morate čitati tablice. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. se ne razumije./ … Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo gospodin zastupnik je u svojoj raspravi o ovoj izjavi rekao niz netočnosti rekao da danas nema ovdje nikoga iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Da nema ministra unutarnjih poslova i da u ovom izvješću se zapravo pitanje postavio da jel' se tu gledaju konzumenti neprijatelji? To nije točno. Ja bih vam rekla da nije razlog što je nedolazak ministra unutarnjih poslova ali ja ću vam reći i podsjetiti što je točna činjenica. A to vam je, sjetite se da je 2000. ministar unutarnjih poslova Šime Lučin prednjačio pušenju jointa na Trgu bana Jelačića i upravo te konzumente poticao na trošenje droge čim više i uživanje tih narkotika. To vam je točno i nemojte se lažno predstavljati javnosti jer znamo što je pod kožom. jednu povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Po članku 209. ministra Lučina nisam u osnovnom izlaganju spomenuo, pa prema tome, ne znam kako se može ispravljati bilo što u vezi s ministrom Lučinom kojeg nisam spomenuo. A oprostite, ako ovdje vidimo ministra unutarnjih poslova onda je moj navod uistinu netočan. A ako ovdje ministra unutarnjih poslova nema onda je ovo zloupotreba ispravka krivog navoda i ja bih molio da izreknete za to sankciju. Bez dobacivanja molim vas iz klupe! Privedimo ovu raspravu dostojanstveno kraju. Slažem se da je uvažena zastupnica nije bio ispravak netočnog navoda onako kako to naš Poslovnik predviđa. Međutim, uvaženi zastupniče, a koji se to drži kod ispravka netočnog navoda točno Poslovnika? Ivan (HDZ)** Imamo jednu, molim vas uvažena zastupnica ne dobacujte iz klupe! Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Željko. A pardon, još jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Borislav Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, nisam imao nakanu ništa govoriti u svezi s ovom temom, jer jer sam mislio da je pogreška odnosno netočan navod kolege Stazića prvi puta bio lapsus. Dakle, možda nepoznavanje. Ali ponoviti ga dva, tri puta znači da ste baš pogriješili govoreći o tome da bi trebalo uvesti zdravstveni odgoj u škole. Pa mislim to je notorno nepoznavanje činjenice da u školama se uči tjelesna i zdravstvena kultura je predmet. Tako se zove. To je predmet koji se zove tjelesna i zdravstvena kultura, dakle. Pa molim vas lijepo, ako ćemo govoriti o odgoju, kulturi, pa ista je stvar. Pa čekajte malo! Zahvaljujem. I sad smo došli na repliku, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, drago mi je da sam se javio za repliku koja se tiče dvije dvije činjenice o kojima je govorio kolega Stazić, o koordinaciji rada svih koji trebaju rješavati probleme ovisnosti, jer to zaista nije zdravstveni problem i edukaciji. Ja sam bio dvije godine predsjednik Povjerenstva za prevenciju ovisnosti grada Rijeke gdje je upravo suradnja policije, odvjetništva, socijalnih službi, grada pokazala kako se može učinkovito boriti sa problemom ovisnosti. A školski preventivni programi koji su apsolutno neadekvatni nisu kolegice i kolege programi gdje se priča djeci o drogi. Kroz zdravstveni odgoj se djecu treba između ostalog učiti kako rješavati konflikte, kako pomoći kolegi koji, učeniku koji ima problem ovisnosti. Učiti ih komunikacijskim vještinama, tako se prevenira ovisnost. Ne pričom o drogi. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ti školski preventivni programi kao što ste i u svojoj osnovnoj raspravi rekli kolega Jovanoviću svodi se na to da jedanput godišnje netko dođe da nešto priča o drogi i tu je kraj. Što se pak tiče zdravstvenog odgoja u okviru kojeg bi se to trebalo raditi moramo podučiti neke kolege u sabornici kad već ispravljaju tuđe netočne navode, a neke moramo i odgojiti, ali sumnjam da ćemo u tome uspjeti. Kad već govorimo o zdravstvenom odgoju onda bismo morali znati kad ispravljamo navodno tuđi netočan navod morali bismo znati činjenice. Zdravstveni odgoj predaje se eksperimentalno u tridesetak škola u Hrvatskoj koje su to prihvatile. U drugima se ne provodi zdravstveni odgoj, a ministar Primorac sad čeka evaulaciju tog eksperimentalnog provođenja zdravstvenoga odgoja da bi konačno donio odluku ili ne donio odluku. Poznajući ga možda i neće donijeti odluku, da zdravstveni odgoj uvede kao normalni predmet. Mogao je taj program donijeti i sam kao što je donesen program iz matematike. Nije. Zašto nije? Pitajte njega a ne mene. Zahvaljujem. Time smo završili sa raspravama i pojedinačno i predstavnik Vlade uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. provedbi Nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja droge i mogu na kraju ovoga reći samo da u ove četiri godine svake godine kada se gledaju ti podaci da se ustanovljava da situacija ipak ide prema boljem. Svaki puta kažemo da nikada nećemo biti zadovoljni dok god postoji ovisnost i to je jasno da je to tako. Međutim, treba reći da se napori ulažu i da napori koji se ulažu daju određenog ploda. Ne mora se ovdje licitirati sada oko toga tko je trebao ovdje predstavljati tko nije, zato što u ovoj Vladi se radi jedinstveno na toj strategiji i imamo i tu bih pohvalio i posebno naznačio da usprkos toga što je čelna osoba Ureda za suzbijanje i zlouporabe opojnih droga što je napustila tim taj ured radi izrazito kvalitetno. Tu je i gospođa koja u uredu vodi itekako i ovo izvješće koje nije po kvaliteti ništa manje nego što je bilo svih ovih proteklih godina isključivo je njihova zasluga u koordinaciji rada svih resora hrvatske Vlade na borbi protiv korupcije. Tako da se nadam da evo i ove diskusije koje su pokazale, koje su izrazito kvalitetne da se odmah razumijemo potiču od jednog ovako kvalitetnog izvještaja iz kojeg se daju iščitati i sve ove, pa i kritike,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 Time bi zaključili današnju sjednicu, s time da vas upozoravam da sutra nastavljamo sa točkom 6. To je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, prvo čitanje, P.Z. br. 112. Predlagatelj zastupnica Dragica Zgrebec. Iza toga planiramo da bi se sukladno zaključku Hrvatskog sabora od 10. listopada 2008. godine i najave predsjednika Vlade ministar pravosuđa i ministar unutarnjih poslova obratili Hrvatskom saboru i izvijestili o do sada poduzetim i planiranim aktivnostima u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, te unapređenju fizičke i pravne sigurnosti građana Republike Hrvatske. Želim vam ugodnu i laku noć i vidimo se sutra u 9,30. Hvala